medije Sukladno članku 58. Zakona o elektroničkim medijima, Vijeće za elektroničke medije dostavilo je navedeno izvješće. Materijal ste primili poštom. Raspravu su proveli Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Izvješće ste primili na sjednici. Vlada je dostavila mišljenje. Želi predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Izvolite. Predsjednik Vijeća, doktor Denis Peričić. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovane zastupnice, poštovani zastupnici. Evo ja ću doista u šest minuta možda uvodno sažeti sadržaj i osnovne naznake ovoga drugog godišnjeg Izvješća o radu Vijeća za elektroničke medije, drugog od kako je sredinom 2004. godine sukladno zakonu i europskim standardima ono osnovano kao samostalno i neovisno regulatorno tijelo. Ovo se izvješće odnosi na razdoblje od 1. listopada 2005. do 30. listopada 2006. godine. Izvješće se odnosi na punih 13 mjeseci iz razloga kako bi moglo pružiti uvid u cjeloviti radni ciklus vijeća a koji je zaokružen ključnim projektom vijeću u 2006. godini, domaćinstvom i organizacijom 24. sastanka, odnosno kongresa EPRE, europske … /Ne razumije se./ … regulatornih vlasti održanim u Dubrovniku početkom listopada. Izvješće započinje općim odredbama djelatnostima vijeća i realizaciji istih, podacima o 51. sjednici, u razdoblju na koje se izvješće odnosi i nastavlja se detaljnim sažecima o pojedinoj djelatnosti od kojih najvažniji su javni natječaj za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti radija i/ili televizije bilo je ukupno 7 javnih natječaja za ukupno 46 područja koncesije što čini ukupan broj od čak 103 koncesije koje je vijeće dodijelilo od dana svog osnivanja pa do danas. Odobrili smo četiri prijenosa koncesije, 14 promjena vlasničkih struktura, 20 promjena, odnosno … /Ne razumije se./ … poslova i poništili, donijeli odluku o poništenju jedne odluke o dodjeli koncesija. Izlažemo u izvješću i rezultate utvrđivanja povredaba odredaba Zakona o elektroničkim medijima, donijeli smo ukupno, prekršajnih postupka, izrekli 4 opomene i 9 upozorenja nakladnicima zbog nepoštivanja programskih načela i obveza. Posebno poglavlje odnosi se na raspodjelu sredstava fonda za poticanje pluralizma i raznovrst elektroničkih medija pri čemu su sredstva odobrena za 148 nakladnika na lokalnim razinama. Nadalje, ovo izvješće govori o nadzoru, odnosno monitoringu nad poštivanju odredbi i programskim načelima o obvezama nakladnika koji je pak godišnji plan monitoringa dobio pohvale i na visokim europskim razinama. Govori se o procesu koregulacije, navedeni su upravni postupci koji su kao mogućnost pravnog lijeka povedeni protiv odluka vijeća ukupno 2 postupka. podzakonski akti, njih pet koje je vijeće donijelo i završna poglavlja govore prvenstveno o organizaciji sastanka EPRE u Dubrovniku koji sa svojih 152 izaslanika iz 37 europskih regulatornih tijela bio najbrojniji, a po predsjedniku EPRE pa i najuspjelijim regulativni skup u Europi. Navodimo i sudjelovanja na stručnim konferencijama i radnim grupama, projektima od Europske komisije do drugih stručnih tijela. Sukladno zaključku matičnog odbora dostavili smo i nadopunu izvješća čiji je sastavni dio i financijsko izvješće fonda i financijsko izvješće samoga vijeća. I da zaključim, iz ovog je izvješća razvidno i to je njegova intencija, da vijeće ispunjava svoje obveze iz svih područja svojih zakonskih nadležnosti. Hvala vam lijepa. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Žele predstavnici, izvjestitelji odbora uzeti riječ? Prelazimo na raspravu po klubovima. U ime kluba IDS-a, uvaženi zastupnik Damir Kajin. Nije u dvorani. Gubi pravo na raspravu. U ime kuba HDZ-a, uvaženi zastupnik

tijekom proteklih godina sigurno su doživjeli velike promjene, a nezavisno javno emitiranje znači zapravo da su novinari javnih i privatnih televizija zaštićeni od komercijalnih i političkih pritisaka. U tom smislu sigurno je neophodno nastaviti sa reformama Vijeća Vijeća agencije za telekomunikacije, Agencije za zaštitu tržišnih natjecanja i svih ostalih regulatornih tijela. Osnivanje ovog glavnog državnog tijela 2003. godine zapravo sigurno je ojačalo ovaj regulatorni sustav i to je potvrda i Hrvatskom saboru i Vladi da bi trebali zapravo nastaviti u ovom smislu svojeg djelovanja. U ovom izvješću detaljno je Vijeće opisalo znači svoje aktivnosti u prošloj godini. Ovo je njihovo drugo izvješće. Znači, provedene javne natječaje, dodijeljene koncesije, prenesene koncesije, poništavanje odluka o koncesijama, utvrđivanje povreda odredba Zakona o elektroničkim medijima, zatim Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti medijima i razno razne druge aktivnosti. Svrha postojanja lokalnih medija je prvenstveno izrada programa lokalnog, informativnog i kulturno edukativnog karaktera, ali i sigurno zbog financijske nemogućnosti tih istih malih lokalnih medija vrlo često je kvaliteta ili sadržaj sumnjivog porijekla ili se emitiraju neke latinsko-američke sapunice ili neki drugi sadržaji koji sigurno ne zadovoljavaju lokalno stanovništvo u pravom smislu. obaveza, ja bih rekao, ili možda jedna strateška odrednica da predloži možda izradu jednog budućeg osnaživanja privatnog nakladništva ovih medija, ali sigurno se nameće kao jedno moguće rješenje okrupnjavanje udjela u tim medijima. Posebno je detaljno u ovom izvješću opisane uloge i raspodjela Fonda za poticanje pluralizma u iznosu od 3%. To su sredstva koja su i prikupljena, dakle, od HRT-ove pretplate. Budući je poznato da je ukupni budžet oko 100 milijuna eura, ja bi rekao, pretplate. Znači, 3% dolazimo do cifre od nekoliko stotina milijuna kuna koje je sigurno zanimljivo za sve ove nakladnike, a prema ovom izvješću vidi se da se radi o stotinjak, bilo privatnih lokalnih televizija ili radija koji pokrivaju gradske ili županijske koncesije. Kriterije podjele ovih sredstava je izradilo Ministarstvo kulture i u svakom slučaju lani je ovdje bilo dosta burne rasprave o načinu koji je ovo Vijeće raspodijelilo ove odluke i ja vjerujem da pokušavajući ispraviti ove nepravde iz 2005. godine Vijeće je sigurno pokušalo ublažiti, ja bih rekao, napade koji su bili dani ovoj kući, ali čini mi se da se može temeljem ovih podjela ovdje primijetiti određene možda nepotrebno napravljene razlike. Iako u sklopu ovog izvješća nismo vidjeli razumije./ zamolbe u sklopu ovog "tendera" ja bih rekao. Prije svega, čini mi se recimo nelogičnim da su najmanje sredstava, recimo, iz ovog Fonda dobio je Radio Gospić, svega 15 tisuća kuna iako zbog, znači pokriva podrške dobrim dijelom pod posebnom državnom skrbi. Zatim je tu Radio 057 iz Zadra, Donji Miholac, Radio Korčula ili možda Radio Ogulin. Nekako mi se čini nelogično da su gotovo 3 puta više novca dobile radio postaje iz Radio Borovo ili Radio Dunav za koje je poznato da uglavnom na neki način emitiraju narodnjake, a ne hrvatsku glazbu, tako da ostavlja jedan mali prostor odakle tim malim stanicama 3 puta više sredstva iz ovog Fonda zapravo. Slično sam zapravo primijetio i u televizijama gdje TV Moslavina u kojoj je možda lani na neki način loše ocijenjena i dobila je manji iznos, ove godine njoj se vraća najveći mogući iznos. TV Moslavina, iako na web stranicama primjećujem se ne razumije./ ili u svojim programima vrte filmove, uvozne ja bih rekao filmove poput "Diplomci", "Balkan express", "Otpisani" ili svakodnevni erotski program pa se postavlja pitanje zašto temeljem ovakvog, dakle programske sheme dobivaju najveći mogući iznos, čini mi se oko 800 tisuća kuna. Sa druge strane pak određene gradske koncesije poput TV Nova iz Pule ili Slavonsko-brodske televizije dobivaju jednak iznos kao OTV koji pokriva milijun stanovnika i ima 25 znači zaposlenih djelatnika. Znači, čini mi se da ili bi bilo potrebno možda na neki način doraditi ove kriterije s obzirom na količinu stanovništva koje pokrivaju ti lokalni mediji ili pak možda ovo na neki način pravičnije možda ukoliko bi to bilo moguće podijeliti sredstva. S druge strane čini mi se da još uvijek nije osigurana primjena Zakona o elektroničkim medijima. U članku 19. stavak 8. tog istog Zakona nalaže se tijelima državne uprave i korisnicima državnog proračuna da 15% svojih sredstava, znači, potroše upravo na reklamiranju ili promidžbi u lokalnim i regionalnim elektroničkim medijima. Čini mi se da ovo Vijeće još uvijek nije u stanju na neki način to izmonitorirati, iskontrolirati vjerojatno zbog toga što nema ni adekvatnu opremu. Činjenica je da u Hrvatskoj postoji jedna kompanija koja je sigurno sposobna monitorirati ovakav program jer ima, ja bih rekao, stručnu ekipu, ima i tehnološku opremu jer to radi i za druge nacionalne televizije. Tako da se postavljaju i upitno da li je ovo Vijeće angažiralo ili nominiralo prave tvrtke koje su u Hrvatskoj, koje u Hrvatskoj mogu monitorirati odnosno koje bi im poslužile da vidi da su povrede odredbe Zakona o elektroničkim medijima na neki način pravilno nominirane. Vijeće je dalo prijedlog znači i prema Europskoj uniji koja je dala pozitivno mišljenje da će biti u stanju monitorirati program 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Sigurno ukoliko takve "tendere" razumije./ ljudi koji su osnivali tvrtku regionalno 2 dana prije nego se taj natječaj otvori, sigurno je, usudio bi se reći da će biti potrebno u budućnosti kvalitetnije na neki način voditi računa o tome da li se monitoriraju znači mediji na pravi tehnološki način. Jer donijeti u studiju kazete ili snimak emisije mjesec dana nakon što je ta emisija održana, pregledavati te kazete, to znači da je to retroaktivno. Ostavlja na neki način dvojbi da li je monitoring izvršen zapravo na onaj način koji je trebalo. Kada govorimo o digitalizaciji koja je budućnost Hrvatske Vijeće ovdje vrlo jasno govori da je sudjelovalo na … /Govornik se ne razumije./ forumima bilo da je to pri Ministarstvu mora ili pri Hrvatskoj agenciji. Zato mislim da bi bilo logično da je u ovom smislu spomenuto da nema više smisla davati koncesije za analogne televizije, da se treba u budućnosti fokusirati na digitalni program, a Hrvatska si je zadala cilj da će do 2010. godine prestati sa analognim emitiranjem, dakle, zemaljskog tv signala. Naime, i mnogo razvijenije zemlje poput susjedne Italije nailazile su na mnogo problema tako da vjerujem da smo i mi zapravo pred jednim problemom. Kako ćemo to finalizirati, kako ćemo to implementirati u ovom izvješću to nije spomenuto i ja mislim da bi bilo zaista na neki način korektno da se Vijeće aktivnije uključi zapravo u pripremu da Hrvatska doživi znači digitalnu ja bih rekao transformaciju televizijskog signala na jedan pravi način, ne retroaktivno, dakle donekle aktivno, fokusirajući se na iskustva iz susjednih zemalja, fokusirajući se na buduće tehnologije i na zakonsku regulativu. Čini mi se da ovo Vijeće trebati malo aktivnije sudjelovati ili možda edukativnije jer u protivnom nas može u tom dijelu marketinškog kolača prije svega čekati jedna lagana …/Govornik se ne razumije./… ili možda uništavanje i nekih državnih koncesija. Nekoliko ključnih problema s kojima se sve zemlje susreću. Tu prije svega je to način financiranja gdje bi ti uređaji koji su potrebni svakom kućanstvu da bi uopće moglo primiti ovakav signal na zemaljskoj platformi. Da li je to problem zakonske regulative i broj multipleks platformi koje će biti dodijeljene putem koncesija. U većini slučajeva država određuje neki oblik sufinanciranja i u ovom smislu Italija nam može biti uzor jer ona sa 50% sufinancira takva kućanstva, ali se Italija i pobrinula da u svakom slučaju talijanski proizvođači proizvode te uređaje, stimulira njihovu proizvodnju. Mi ovog trenutka u ovom pravcu ne činimo ništa, a 2010. je zapravo pred nama. Kao što sam i prije rekao ukoliko se zna da je televizijsko tržište u Hrvatskoj teško 200 milijona eura, od čega je na pretplatu otpada 100 milijona, a rast od 5% nek se očekuje, znači zna se da će marketinški kolač od nešto više od 110 milijona eura u budućnosti biti raspodijeljen zapravo u ovoj kompleksnoj situaciji na mnogo više kanala nego što je sada i zato jer će biti uveden jedan multipleks kanal sa četiri nacionalne koncesije u digitalnom smislu, četiri kanala, znači jedan multipleks za komercijalnu platformu i određen broj multipleksa za lokalne sadržaje. Drugim riječima, u budućnosti nas čeka vrlo vjerojavno moguća dodjela i četiri puta više koncesija ili pokrivanje nego sada. Postavlja se pitanje da li će naš marketinški kolač moći podnijeti toliku količinu bez vrlo jasne zakonske regulative, bez vrlo jasnog sufinanciranja, a ovog trenutka se mi hvalimo po svijetu da imamo instaliranih 7, dakle 7, brojkom 7 digitalnih odašiljača iako je poznato da u Hrvatskoj ovog trenutka ima instalirano preko tisuću repetitora, analognih dakle ne, znači čeka nas itekako veliki, veliki posao i u ovom smislu apeliram da ovo Vijeće aktivnije malo osim što je bilo prisutno nekoliko foruma razumije./… smislu jer u protivnom će ovo Vijeće biti napadano od strane upravo mogućih koncesionara, a ne samo ovdje u Saboru i u ovom smislu klub HDZ-a će ovo izvješće primiti na znanje. Hvala